Staðan er alvarleg. Þess vegna var mjög mikilvægt að grípa inn í með afgerandi hætti. Ég skynja, eins og við öll, þreytu í samfélaginu á þessu ástandi en ég skynja líka mikinn skilning á því að það er nauðsynlegt að grípa inn í með afgerandi hætti gagnvart sóttvörnum. Okkur tókst mjög vel upp í því að ná tökum á faraldrinum í fyrstu og annarri bylgju og það er engin ástæða til að ætla annað en að við munum líka ná tökum á þriðju bylgju með því að fylgja enn og aftur ráðleggingum okkar besta fólks og byggja á þeim gögnum og þeirri þekkingu sem við höfum þegar öðlast í baráttunni við faraldurinn. Er eining í ríkisstjórninni? Já, það er eining í ríkisstjórninni um þessar aðgerðir. Þó að fundir séu langir segir það ekki neitt annað en það að fólk vill fara ítarlega yfir aðgerðirnar og stöðuna. Hún veldur okkur öllum áhyggjum. Ég vil nota tækifærið hér og hvetja okkur öll til þess að gera allt sem við getum til að stuðla að

Herra forseti. Ég vil taka eindregið undir með forsætisráðherra, það er brýnt að efla og undirbyggja samstöðu í samfélaginu. Ég hef margsagt það hér, samstaðan er svo dýrmætt verkfæri fyrir okkur til þess að komast í gegnum erfiðleika.

að vera tilbúin með aðgerðir. Þetta er þriðja bylgjan núna. Það er búið að segja okkur að þær verði hugsanlega nokkrar. Þess vegna vil ég hvetja ríkisstjórnina til að setja fram efnahagsaðgerðir sem eru í samræmi við þessa miklu kreppu og þetta mikla atvinnuleysi, hvort sem það er á Suðurnesjum eða annars staðar í samfélaginu, til að fólk fái

Gott og vel. Ef það er til þess að vita hver mörkin eru þá er það fínt. En ég vil beina því til hæstv. ráðherra og ríkisstjórnar að ég tel farsælla að virkja lýðræðislegan vettvang og hann er hér. Hann er Alþingi Íslendinga. Og vitið til, hér er meiri samstaða en fólk grunar